Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust maaeluminister. Teiseks, päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Need mõlemad seaduseelnõud on edastatud elektrooniliselt. Austatud

Arupärimise esitajad on tagasi võtnud arupärimise nr 140, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi kolmandaks päevakorrapunktiks. Seega jääb see punkt päevakorrast välja.

30. juunil oli Vabariigi Valitsus Reformierakonna näol otsustanud, et sellele raudteele raha ei eraldata. Paraku oldi jõutud juba nii kaugele, et 1. juulist oleks võinud see ehitus lahti minna, hanked olid tehtud, võitjad [välja] selgitatud, vaidlusi ei olnud, kõik oli valmis selleks, et Läänemaal raudteed edasi ehitada. Paraku Vabariigi Valitsus otsustas, et seda ei tehta.

mille üldkoosolek majandus- ja kommunikatsiooniminister ise on?" Kõigepealt peab ütlema muidugi seda, et arupärimise esitajad on Maris Lauri sõnad valesti kirja pannud või ei ole tema vastusest aru saanud või on see lihtsalt olnud pahatahtlik. Maris Lauri vastas, ma tsiteerin: "Viimase aastaga on toimunud väga-väga märkimisväärne kallinemine. Eestil ei ole võimekust kõiki neid endises mahus, ütleme, investeerida nii, et lihtsalt raha juurde panna. Paratamatult tuleb teha valikuid. Ja on loogiline, et me teeme valikuid selle järgi, mis on prioriteetsed ja mis on kõige tähtsamad. Kui me vaatame raudteede puhul, siis ma arvan ja ma usun, et enamik Eesti elanikest nõustub sellega, et Eesti jaoks on kõige olulisem raudteeprojekt Tallinna-Tartu liin." Minister ei umbusaldanud riigile kuuluvat ettevõtet. Euroopa Komisjon tegi 27. mail 2020 ettepaneku luua taasterahastu, mille eesmärk on toetada COVID-i kriisis kannatada saanud majandust investeeringute ja reformide Taasterahastu toetusmaht Eestile pidi algsete arvutuste kohaselt olema 1,1 miljardit eurot, kuid Eesti majanduse prognoositust kiirema majanduskasvu väheneb meie toetusmaht 863,3 miljoni euroni. Seetõttu tuli kava korrigeerida ja viia selle maht vastavusse lõpliku toetusmahuga. Kuna kava ei ole võimalik enam esialgsel kujul ellu viia, siis on liikmesriigil vastavalt taaste- ja vastupidavusrahastu regulatsioonile võimalik esitada Euroopa Komisjonile ettepanek kava muutmiseks.

kõiki kavandatud raudteeinvesteeringuid varasemalt plaanitud ajakavas ja mahus rahastada, mistõttu tuleb paratamatult osa neist ootele panna ja keskenduda esmajärjekorras neile, kus reisijate arv ja kaubaveo maht ning sellest tulenev sotsiaal-majanduslik mõju on suurem.

samamoodi osaline. 27. jaanuaril kinnitasime koos Keskerakonnaga avaliku raudtee infrastruktuuri arendamist suunava

aga kajastus vaid 34 miljoni ulatuses taasterahastu vahendeid. Kolmas küsimus: "Miks on rohepöörde eesmärgid olulised Tallinnast idas ja mitteolulised Tallinnast läänes? Läänemaa on jätkuvalt ainuke Mandri-Eesti maakond, kus ei ole raudteed. Kui Eesti jaoks on olukord maailma energiaturul probleem, siis kas Läänemaa jaoks ei ole? Millise transpordi poole võiks Läänemaal "liikuda", kui raudteed ei tule?"

Ühtlasi jätkati Haapsalu raudtee projekteerimistöödega, et tulevikus riigieelarveliste võimaluste tekkimisel Haapsalu raudtee arendamisega edasi minna. Aitäh! Aitäh, austatud peaminister, teile on ka küsimusi. Jaanus Karilaid,

Statistikaameti andmeil selgub, et elanike arv Turbas on kasvanud 8% 2021. aastal, ja rahvaloendusega võrreldes

Nii nagu ma ütlesin, meil riigieelarves oli ju ka ette nähtud raha selle projekteerimiseks, et sellega edasi minna. Enne kui ei ole projekteeritud, ei saa ka ehitustöödega edasi minna, sealt

kas see investeeringuobjekt, mis oli ka kaalumisel eelmises valitsuses, saaks rahastatud näiteks CO2-kvoodikaubandusest kui roheprojekt ja keskkonnasäästlik projekt? Aitäh,

Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Teadupoolest on raudteetransport üks puhtamaid liikumisviise ja seda on ka teie oma erakonnakaaslased väga palju rääkinud ja nii ta on.

rongi. Mis puudutab veel raudteede investeeringuid, siis Ukraina sõda on toonud välja ühe asja ja see on see, et kõik raudteed, mida me ehitame, peaksid olema Euroopa rööpmelaiusega.

Aga huvitav lugu on selle Hiiu Lehe artikliga. Seal on palju huvitavaid väiteid, mida te olete hiidlastele rääkinud. Ja üks väide on selline, ma tsiteerin: "Selle plaani järgi, mis on olnud, selle järgi minnakse ja vahendid leitakse siis muudest allikatest Minul on küll väga suur huvi selle vastu. Kas tõepoolest on nii, et te lubasite hiidlastele, et raudteega minnakse edasi? Ja teiseks, mis need muud allikad on? Kõigepealt, CO2-raha. Me kasutamegi CO2-raha inimeste hüvanguks ja selleks, et aidata see raske talv üle elada ja võidelda selles energiasõjas tõusnud hindadega. Selle jaoks me kasutamegi CO2-raha.

Ja augusti alguses nimetatud minister esitas need projektid, mida on võimalik rahastada sellest Euroopa taaste‑ ja vastupidavuskavast.

millised on need asjad, mida me siis reaalselt teeme ja mida me ei tee. Ja see ongi valitsuse kokkulepe, mis teieni jõuab riigieelarve kujul.

peavad olema aastaks 2026 valmis." Kuidas te selgitate selle mure valguses Vabariigi Valitsuse otsust kärpida Eesti taaste- ja vastupidavuskava mitte Euroopa Komisjoni poolt

et ma kuidagi Haapsalu raudteele vastu töötaksin. Ma olen olnud selle toetaja, aga praegu ma olen valitsuse liige ja valitsuses me teeme otsuseid kollektiivselt. Valitsuses paraku tuleb teha ka ebapopulaarseid otsuseid, raha on alati piiratud hulk, tuleb otsustada, mida me teeme, mida me ei tee. Ja hetkel

see on üleerakondlik programm olnud pikki aastaid. Sellega tegeleti juba siis, kui Keskerakond ei olnudki veel valitsuses, enne 2016. aastat. Siis ka ainult räägiti, aga vähemalt oli mingi tegevus. Tulemuseni ei jõutud. Tulemuseni jõuti siis, kui Jüri Ratasest sai peaminister. Läks mõni aeg mööda ja hopsti, Riisipere-Turba lõik oligi valmis.

Jutt sellest, et see pole arengukavades, on vale. Jutt sellest, et see on ainult Keskerakonna soov, on vale. Aga see on sõnum läänlastele ja hiidlastele. Ma tean teie pragmaatilist kaalutlust: Hiiumaal ja Läänemaal on vähe valijaid.

Jaa, ma lihtsalt paar asja tahaks öelda. Esiteks, loomulikult raha jagamine ongi alati poliitiliste prioriteetide küsimus. Need on poliitilised otsused. Ei saa ette heita valitsusele, et valitsus teeb poliitilisi otsuseid. See ongi poliitika,

oleks hea öelda, et me teeme kõike, aga riigi raha on piiratud, kõike me lihtsalt ei jõua teha ja seetõttu tuli teha valikuid. Aitäh!

Tervishoiu korraldamine on riiklik ülesanne. Vabariigi Valitsus oli otsuse tegemisel teadlik, et Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla tegutsevad amortiseerunud hoonetes ning haiglavõrgu arengukava näeb ette uue haiglakompleksi vajadust.

Ja seda enam on Tallinna linn teinud ju kümmekond aastat juba ettevalmistusi, et selle kahe keskhaigla liitmisega saaks uue haigla, saaks välja kolida nendest amortiseerunud hoonetest.

Rääkimata sellest, et ühel hetkel on nad nii amortiseerunud, et ei püsi enam püsti. Neid hinnanguid on eksperdid andnud. Kindlasti ettevaatavalt oleks tulnud Tallinna Haigla projekti

esimees!Vastan küsimustele. "Millistel faktilistel alustel ja millistele dokumentidele tuginedes otsustati üks investeeringu objekt "Tallinna Haigla" rahastatavate objektide nimekirjast välja jätta?"

Puudus selgus rahastamises: millise osa kogumaksumusest rahastab riik ja millise osa rahastab Tallinna linn. Hindamata oli ka see, kas Tallinna Haigla tegevusmahtude kavandamisel on arvestatud ka teiste haiglate funktsionaalsete arengukavadega ning on välditud põhjendamatut dubleerimist ja üleinvesteerimist.

allkirjastasid 2019. aasta veebruaris koostööleppe Tallinna Haiglaga. Kas sellest koostööleppest on ametlikult taganetud? Kui jah, siis millal ja kelle otsusega seda tehti?" Vastus: koostööleppest ei ole taganetud. neljas küsimus: "Millistel faktilistel alustel ja millistele dokumentidele tuginedes otsustati meditsiinikopterite projekt rahastatavate objektide nimekirjast välja jätta?"

Kõigepealt ei ole võimalik planeeritud rahaliste vahendite piires saavutada mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse väljaarendamist. Selle kogumaht on 46,3 miljonit eurot.

soov on alati olnud tõsta palku, mida suurenevate püsikuludega pole võimalik teha. Aitäh! Suur tänu teile, austatud peaminister! Teile on ka küsimusi.

patsientide ravimisel kasutada uuemaid tehnoloogiaid. Samas, minu arvates, Tallinna Haigla projektist loobumine võib tähendada nii arstiteenuse kvaliteedi langust kui ka veelgi suuremat personalipuudust, kuna noored arstid võivad eelistada isegi teist riiki, sest soovivad töötada kaasaegsetes tingimustes.

arste-õdesid endale või kellelegi teisele, kuidas me saame neid motiveerida Eestis olema. See väga palju hoonetes ei ole kinni, kuigi ma möönan, et uues ilusas hoones on alati parem töötada kui vanas ja amortiseerunud. Kui me vaatame näiteks PERH-i, me teeme suured investeeringud Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, ka kompleksidesse, Tartu Ülikooli Kliinikumi samamoodi, et inimesi aidata ja et ka arstidel oleks seal hea töötada. Aga jah, need asjad ei ole automaatselt omavahel seotud. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! 30. juunil tegi Vabariigi Valitsus otsuse mitte rahastada Tallinna Haiglat taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest. Nii teie kui ka rahandusminister olete väitnud, et sellise kavaga ei ole võimalik edasi minna, ja ka täna puldist väitsite sama, et see otsus on tehtud.

Nii et ma võin kindlalt kinnitada ja vastata ka Riigikontrollile: üledimensioneeritud mahtu ei ole, pigem väidavad seda konkurendid Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist.

"Lisaks haigla ehitusmaksumusele on praegu ebaselge ka kavandatava haigla tegevusvorm ja omanik, otsustamata on investeeringukulude katmise osakaal Tallinna linna ja riigi vahel. Samuti on risk, et Tallinna Haiglas ei kavandata eriarstiabi teenuseid osutada Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla teenuste summana, vaid lisaks planeeritakse uude kompleksi dubleerivalt teistes haiglates juba osutatavaid teenuseid. Seega tuleks veenduda, et ei ehitata osaliselt midagi sellist, mis on juba praegu piirkondlikes haiglates [...] olemas ja mis tekitaks dubleerimist koos sellega kaasnevate täiendavate kuludega."Nüüd siin sellessamas

kasutusse ja te ei pea muretsema, et see jääb kasutamata. Austatud

meie keskmise eluea pikenemine. Järjest eakamad inimesed vajavad järjest rohkem tervishoiuteenuseid. See on selline trend, mille vastu kuidagi ei saa.Igal juhul on minu väide see – ma tean, et selle üle on vaieldud, ja tõesti Põhja-Eesti Regionaalhaigla, ma ei tea, kas ta kardab iseenda saatuse pärast, kuigi ei ole mõtet karta

on täiesti normaalsed. Sellist haiglat selliste mahtudega on siia Tallinnasse või põhjaregiooni vaja. Kõik saavad aru ja arvan, et Sotsiaalministeerium eriti hästi, et praeguste keskhaiglate olukord – just need majad,

Ja lihtsalt tekibki see tõke.Kindlasti ühte sellist kaasaegset haiglat või isegi teatud mõttes meditsiinilinnakut siia Põhja-Eesti piirkonda on vaja.

seda vähem raha anti. Selline see valem oli ja esialgsest 1,1 miljardist jäi ju lõpuks mitusada miljonit vähemaks, me tõesti vähendasime seda Tallinna Haigla osa juba 100 miljoni võrra.

vaid lihtsalt kabinetis otsustati viie ministri kohalolekul, sest siis oli nii-öelda vähemusvalitsus, mitme aasta töö pea peale keerata. Ma ei tea, Tallinna linn on teinud ka päris palju kulutusi.

Jah, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud Kaja Kallas! Kolleegid! Eelmise arupärimise käsitlemisel ma kahjuks ei saanud saali tulla, aga ma ütleksin niipalju selle Haapsalu-Rohuküla raudtee kohta, et mitte ilmaasjata roomlased ei hakanud esimese asjana uutes provintsides rajama teid.

abitu administratsioonike, kes elab koloniaalajastu pärandist. Põhiosa teedevõrgust on rajatud okupatsioonivõimude poolt, raudteed on rajatud okupatsioonivõimude poolt, lennuväljad on rajatud okupatsioonivõimude poolt ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegune Eesti Vabariigi Valitsus elab peost suhu ja mitte midagi ei arenda. See puutub ka otseselt sellesse teise arupärimisse. Mul oli au olla väga entusiastlikult medikopterite idee väljatöötamise juures. Me pidasime seda ülioluliseks nii regionaalpoliitiliselt elanikkonna meditsiiniteenindamise seisukohast kui ka Eesti riigi administratiivse haarde ja võimekuse arendamise seisukohast. Mõelge nüüd ise: sellel õnnetul riigikesel, mis elab koloniaalpärandist ja räägib, kuidas ta on sõjas, on kolm kopterit – kolm kopterit! – millest üks on enam-vähem kogu aeg remondis, hoolduses ja üks teeb pidevalt just nimelt neidsamu meditsiinilende. On endal tulnud oodata tunde traumapunktis või erakorralise meditsiini osakonnas, kuna ainus anestesioloog oli viidud kopteriga Hiiumaale ja tuli oodata, kuni ta sealt tagasi tuleb. See olukord leeveneks oluliselt, kui meil oleks tõepoolest medikopterid, millel on vastav sisseseade. Nad oleks nagu lendavad kiirabiautod. Aga ei, pole teil tarvis midagi. Ajage läbi sellega, mis on. Ei ole tarvis seda, et meil oleks ka vastav infrastruktuur välja arendatud, mis oleks ka kaitseotstarbeline, mis läheks laiapindse riigikaitse arengusse, laiapindsesse riigikaitsesse funktsioneeriva elemendina.

Lõuna-Eestis, saartel – Saaremaal juba põhimõtteliselt midagi on olemas, isegi tankimisvõimalus on seal olemas – ja ka Kirde-Eestis.

sõdurite operatiivse elupäästmise üks väga oluline element. Ei, pole teil tarvis midagi,

Ja täpselt sama: tädi Maali oodaku. Ega ta ära ju ei oota, kuni ükskord tulevad medikopterid, mis võivad lennata ligemal olevast vastavast baasist temani veerand tunniga. Pole tal tarvis midagi. Sama puutub ka sellesse Tallinna Haiglasse. Ma ei saa öelda, et ma olen selle mammuthaigla kirglik ja tuline pooldaja. Aga ma saan öelda seda, et kui ma vaatan seda haiglavõrku, mis meil on, siis kui mitu haiglat on juurde ehitatud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis. Kui mitu nõukogude ajal alustatud projekti, haiglahoonete ja kõige muu, lõpetamiseni on jõutud 30 aasta jooksul Eesti Vabariigis? Ühel käel jääb sõrmi üle, et neid asju kokku lugeda. Vaat niisugune on see paremini hoitud Eesti.

meeletut rahatrükki, seda ei ole võimalik vältida, sel ajal räägiti meile lolli juttu, sõna otseses mõttes lapsikut juttu sellest, kuidas võlg on võõra oma ja me ei ela oma lapselaste arvelt ja kõike muud niisugust totaalselt rumalat juttu. Seda juttu saavad rääkida inimesed, kellel ei ole reaalsusega kokkupuudet, kes ei ole elu jooksul tegelikult reaalselt tööd teinud, kes on olnud mingid broilerid. Nüüd on see aeg läbi. Nüüd ei ole võimalik võtta enam ka riigikaitse jaoks raha ja pole isegi midagi osta, sellepärast et kõik kõik on läinud kalliks ja kõik hoiavad küüned enda poole. Paar päeva tagasi lugesin mingi kõrgema Saksa sõjaväelase seisukohta, kes ütleb, et Saksamaa ei saa enam Ukrainale anda midagi, ilma et ta kahjustaks omaenda kaitsevõimet. Aga poliitikud loomulikult arvavad, et ikka saab, ega Saksamaale ei tule ju keegi kallale. Aga see on näide sellest, kuidas kõik head asjad on maha magatud. Head ajad, kui oli võimalik raha saada ja see raha kohe millekski konverteerida, mis on käegakatsutav, püsiv ja jääb ka meie lastele ja lastelastele, sel ajal seda ei tehtud. Ja nüüd ongi niimoodi, et lendame nendesamade vanade kopteritega, mis tuleb varsti maha kanda, nii nagu need Robinsonid, mis olid Kaitseväel, ja remondime ja remondime neid vanu veneaegseid haiglaid, polikliinikuid ja kõike muud,

läheb kõik kallimaks, nagu siin Mart rääkis enne. Ja polegi vaja olla mingisugune Einstein. Raha, mis jääb kasutamata, läheb

siis investeeriti teedesse, siis investeeriti haiglatesse, kõik hea, mis on, on tulnud sellest ajast. See tõesti ei ole ilmselt kellelegi üllatus.

kõik investeeringud, mida me peaksime tegema, peaksid olema ka uue rööpmelaiusega raudteedesse. Ja neisse tulebki investeerida, tuleb investeerida meie raudteesse, meie ühendustesse Euroopaga, sest see on ka meile julgeoleku mõttes oluline.Mille

Jällegi, me olevat kõikidest otsustest maha jäänud. Me tegime otsuseid enne seda, kui sõda algas. Tänu sellele me saime näiteks ja saame siiamaani laskemoona hoopis teiste hindadega kui teised, kes alustasid oma investeeringuid kaitsevõimesse

kus investeeringud on tehtud, tehakse veelgi. Selle taasterahastuga me nägime ette 18 tervishoiuasutusele, haiglale isolatsioonipalatite loomise. PERH on suur haigla, järjest rohkem ehitatakse. Kärdla, Hiiumaa Haigla.

Ma ei ole kiitnud nõukogude aega. Ma ütlesin, et tema valitsus, Reformierakonna valitsus on kõikide nende aastate jooksul armetu administratsioonina elanud koloniaalajastu pärandist. See on kriitika Reformierakonna aadressil, mitte nõukogude perioodi kiitmine. Kui inimene sellest aru ei saa, siis on väga kahetsusväärne. Teiseks, teie tõmbasite maha kõik need projektid, mis meie valitsuse ajal algatati, sealhulgas medikopterid. Teie tõmbasite need maha, meie algatasime need, mitte ei ole nii, et käega ei tee kärbsepesagi. Me algatasime palju rohkem, kui teie olete suutnud isegi maha tõmmata. Mis puutub õhutõrjesse, siis meil oli põhimõtteliselt kokkulepe selles, et me eraldame selleks 300 miljonit. Aga teie truu jünger, kaitsejõudude juhataja ütles, et seda ei ole vaja, Eestil ei ole vaja õhutõrjet. Ja teie ka algul ütlesite [seda]. Kalle Laanet käis meil fraktsioonis ja ütles, et meil ei ole seda vaja. Meil on liitlased. Jürgen Ligi on siin saalis korduvalt öelnud, et meil ei ole seda vaja, meil on liitlased. Vaadake, minge nüüd koju,

Lugupeetud kolleegid! Hea Eesti rahvas! Mina ei saa aru enam, kus kuramuse kohta on meie riik jõudnud.

See on uskumatu, kuhu me jõudnud oleme! Tulin sellele ettevõtjale appi ja pöördusin otse isiklikult minister Riina Sikkuti poole, kelle vastutusalasse see

Mina ütlen välja, et selle vastuse saatis mulle asekantsler Timo Tatar. Öelge mulle, mismoodi on võimalik selle kirjaga kahjustada tema eraelu puutumatust. Muidugi, õige! Rahvas läheb talle koju järgi.

Viimasel ajal Tallinna linnas liikudes on mingit võõrapärast vene keelt palju kuulda. Ja mitte ainult Tallinna linnas,

Euroopa Kontrollikotta määramise protseduuri seaduslikkus või ebaseaduslikkus ja sellega seotud asjaolud. Ma ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima, sest me jätkame seda protseduuri, me jätkame selle menetlemist, me teeme teabenõudeid, me kutsume veel inimesi, keda me tahame ära kuulata, et saada kogu selles protseduuris ja selle nüanssides selgust. Aga teema, mis veel esile ja mis on tegelikult ülimalt oluline, on see, et praegune valitsus tegeleb täiesti küüniliselt

aga mis ei teeni tegelikult Eesti huve. Konkreetselt oli kõne all see, kuidas praeguseks juba kukkunud kaksikvalitsuse ajal tuldi välja ideega, et [võiks] kõik jõuametkondade juhid paika panna juba enne, kui märtsis toimuvad valimised. See on kuritegelik. Ükskõik kui jokk see ei ole, see on kuritegelik. Seda enam, et kandidaadid, kes välja imbusid või vähemalt ringlesid meedias, on ikka needsamad inimesed, kes juba praegu täidavad nende jõuametkondade juhtide kohustusi. Politsei juhi paneme kapot juhtima, kapo juhi paneme politseid juhtima, Päästeameti juhi paneme välisluuret juhtima, välisluure juhi saadame riigimetsa

See on Eesti riigi hävitamine. See on Eesti rahva võõrandamine selle riigi juhtimisest, sellele riigile lootmisest, selle riigi usaldamisest.

sokutamisega kaasnevalt esile kerkis. Lugupeetud rahvasaadikud! Meie siin oleme tegelikult need, kes tihtipeale peavad andma oma lõpliku heakskiidu suure hulga riiklike institutsioonide juhtide määramisele. Me ju näeme, kuidas need määramised on formaalsed, ja me näeme, kuidas selle formaalse määramise tulemusena meie põhiseaduslikud institutsioonid üha sagedamini ja sagedamini rikuvad meie põhiseadust ja meie kõigi põhiseaduslikke õigusi. See on selle voluntarismi, nende poliitiliste sobingute ja selle seaduseväänamise tulemus, mis üha jõhkramalt ja jõhkramalt ja eelkõige Reformierakonna eestvedamisel Eesti riigis maad võtab.

Ja sellega seoses hävib ka nendesamade poliitiliste sobingute tegijate positsioon, ehkki nad sellest ei saa aru. Vähkkasvaja tuleb välja lõigata ja selleks

Peaksime ära kuulama meie pagulaskonna arvamused, hoiakud, hinnangud, kuidas neid seal võõrsil vastu võeti, kuis neisse suhtuti. Kas me oleme täna rahvana küpsed selleks või ei ole? Kas me vaatame ikkagi võib-olla

teise mõtte juurde. Me anname siin saalis väga kergekäeliselt rahalisi vahendeid ühte, teise ja kolmandasse kohta. Kui see number on tunduvalt suurem, näiteks 10 miljonit,

Tulemus ei ole katastrofaalne, aga inimesed jooksevad lihtsalt minema, sest mujal pakutakse kordades konkurentsivõimelisemat palka.

Me oleme MTÜ‑dele andnud päris palju raha, MTÜ‑d on selle vastu võtnud, aga nad vahest ütlevad, et neil jäid tegevused tegemata, sellepärast et energiakulutused olid kordades suuremad.

abistajate eest. Mina pean ütlema, et mina olen siin kohanud ainult positiivseid inimesi – võib-olla sellepärast, et mul endalgi on naeratus. Naeratame rohkem ja ulatame abikäe põhiseaduslikule institutsioonile, Riigikogu Kantseleile. Aitäh!